Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave čl. 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za europske integracije i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Nekoliko kratkih napomena u uvodnoj riječi. Hrvatski sabor je u lipnju 2007. godine donio Zakon o biocidima koji je u tom momentu bio u potpunosti usklađen sa direktivama EU. U tijeku daljnjeg procesa tog zakona doneseni su dakle i podzakonski akti kao lista biocidnih tvari. Potrebno je reći, možda radi razjašnjenja, o čemu se tu zapravo radi. dakle, biocidi su pripravci koji sadrže aktivne tvari, a koji uništavaju štetne organizme kemijskim i biološkim putem. Kao potencijalno opasne tvari sukladno i našem zakonodavstvu koje je postojalo i direktivama EU za takve stvari potrebna je stroža kontrola. U daljnjem našem procesu pristupanja RH se obvezala svaki puta kada se direktivama EU dođe do određenih promjena, izmjena ili dopuna, iste izmjene ili dopune u određenom roku uvrstiti i u nacionalno zakonodavstvo. Tako ste već, nakon donošenja zakona 2007., 2008. godine kod izmjene direktive već imali jedanputa izmjene i dopune ovog zakona gdje se opet zakon u potpunosti uskladio da bi potom u daljnjim postupcima usklađenja 2008. godine donesen novi Zakon o trgovini, a iste godine u rujnu i Zakon o sanitarnoj inspekciji. Ta 2 zakona unijeli su određene promjene promjene gdje se za osim uvoznika za biocide navode i fizičke i pravne osobe za uvoz robe i usluga te u Zakonu o sanitarnoj inspekciji došlo je do preustroja sanitarne inspekcije u RH što isto ima direktni utjecaj na provedbu Zakona o biocidima. Međutim, na temelju promjena u direktivi 2009. godine gdje je EU za općenito registraciju u EU produžila rokove za sve biocide do 14. svibnja 2014. godine i sukladno tome dala nacionalnom zakonodavstvu nove rokove za prilagodbu tim novim odredbama to pred vas danas stavljamo prijedlog izmjene i dopuna zakona kako bi uskladili i domaće zakonodavstvo, znači navedeni Zakon o trgovini i Zakon o sanitarnoj inspekciji i novu direktivu EU, to je br. 107., iz 2009. godine. I mogu reći da u tijeku rasprave na odborima Odbor za zakonodavstvo je predložio amandman koji evo i u uvodnoj riječi već navodimo da ćemo prihvatiti. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvo Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je na 40. sjednici odbora održanoj 14. travnja 2010. godine raspravio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 18. ožujka 2010. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 76.a Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja objasnio je osnovne razloge za predlaganje izmjena i dopune zakona. Kako je istako određene izmjene su potrebne radi usklađivanja važećeg Zakona o biocidnim pripravcima sa Zakonom o trgovine Narodne novine broj 87/2008. koji je Hrvatski sabor donio u srpnju 2008. godine i to u dijelu koji se odnosi na pojam uvoznika tj. proširenje toga pojma i na fizičke osobe koje radi obavljanja registrirane djelatnosti uvoze robu i usluge u Republiku Hrvatsku. Također je potrebno odredbe važećeg zakona uskladiti sa novim ustrojem sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi izmijenjenim Zakonom o sanitarnoj inspekciji Narodne novine broj 113/2008. koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. Predložene izmjene i dopune istaknuo je u raspravi koja je uslijedila nužne su i radi usklađivanja sa direktivnom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 16. rujna 2009. ostavljanje na tržište biocidnih proizvoda u pogledu produženja nekih rokova. S tom direktivom se omogućava daljnja primjena prijelaznog nacionalnog postupka koji je propisan člankom 65. važećeg Zakona o biocidnim pripravcima sve do završetka postupka ispitivanja aktivnih tvari u biocidnim pripravcima na razini Europske unije, odnosno do 14. svibnja 2014. godine. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ime Odbora za zaštitu okoliša, uvažena zastupnica i predsjednica odbora Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 35. sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 18. ožujka 2010. godine. Postupak donošenja ovog zakona primjenjuje se hitni postupak sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima s Konačnim prijedlogom zakona kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju zakonskog prijedloga gospodin Sami Samardžić pomoćnik ravnatelja Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u svojstvu predstavnika predlagatelja, dao je kratki pregled stanja te opisao koje donose predložene izmjene i dopune Zakona o biocidnim pripravcima. Posebno je istaknuo usklađivanje odredbama zakona sa nacionalnim zakonodavstvom, posebno Zakonom o sanitarnoj inspekciji te usklađivanje sa novom direktivom Europske unije. U raspravi je postavljeno pitanje, da li se izmjenama pojma uvoznik i to proširenja na fizičke osobe isto odnosi i na poljoprivrednike odnosno na poljoprivredna obiteljska Odgovoreno je da se navedeno odnosi samo na obrtnike koji u svojoj djelatnosti primjenjuju biocidna sredstva. Prijelazna razdoblja predviđena izmjenama i dopunama zakona odnose na provedu, ispitivanje i registraciju aktivnih tvari, te propisani postupak ukoliko ima dvojbi oko priznavanja rezultata europskih ispitnih laboratorija. Nastavno narečeno postavljeno je pitanje, zašto se nije išlo na izmjenu članka 44. Zakona o biocidnim pripravcima, te se i tamo inzistiralo na akreditiranju ispitnih laboratorija prema ISO 17 tisuća 25 kao što je to bilo kod registracije laboratorija ovlaštenih za mjerenja parametra okoliša, a što bi bilo i u skladu sa člankom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Navedeno bi podiglo vjerodostojnost rezultata ispitivanja na razinu onih priznatih u svijetu. Odgovoreno je da navedeno nije učinjeno zato što je akreditiran premali broj laboratorija u Republici Hrvatskoj. S obzirom da nisu predložene izmjene članka 44. te da nije moguće podnijeti amandman u tom smislu iskazana je potreba da se navedeno učini na način na koje je provedeno akreditiranje mjernih i umjerenih laboratorija za mjerenje parametra okoliša, buke, emisije i emisije onečišćujućih tvari u zrak, s prijelaznim razdobljem od 2 do 5 godina. Predloženo je nadležnom ministarstvu da uvrsti u izmjene i dopune zakona spomenutu obavezu akreditacije predmetnih ispitnih laboratorija ili da se navedeno učini prilikom prve sljedeće izmjene Zakona o biocidnim pripravcima. Nakon provedene rasprave Odbor za zaštitu okoliša jednoglasno je sa 10 glasova za odlučio

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. članice i članovi kluba HNS-a u potpunosti slažu sa uvodnim izlaganje državnog tajnika. Mi tu nemamo što ni dodati ni oduzeti, ali dopustite da još jednom ponovimo što je najbitnije u ovom prijedlogu izmjena i dopuna, a govori se o Direktivi 2009/107 Europskog parlamenta i vijeća koja mijenja i dopunjuje Direktivu 98 iz 1998. godine koja između ostalog govori o stavljanju na tržište biocidnih proizvoda u pogledu produženja nekih rokova. Odredbe predmetne direktive dalje govore da će se u prijelaznom razdoblju u kojem će se do završetka postupka revizije biocidnih pripravaka na razini Europske unije primjenjivati nacionalni postupak. Prijenosom navedene direktive u nacionalno zakonodavstvo omogućava se daljnja primjena prijelaznog nacionalnog postupka koji je propisan člankom 65. važećeg zakona o biocidnim pripravcima sve do završetka postupka ispitivanja aktivnih tvari u biocidnim pripravcima na razini Europske unije, odnosno do 14. svibnja 2014. godine. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče. Pred nama je jedan zakon s kojim ćemo dakle naš pravni sustav uskladiti sa sustavom Europske unije, a i sa zakonima koji su u međuvremenu doneseni nakon stupanja na snagu Zakona o biocidnim pripravcima iz 2007. godine, dakle Zakon o trgovini, Zakon o sanitarnoj inspekciji i činjenica jest da će se sa ovim prihvaćanjem ovog zakona unaprijediti naš pravni sustav. Kemijska industrija je po snazi i obimu proizvoda 4. sila europske privrede jer proizvodi više od 100 različitih kemikalija u količinama do 400 milijuna tona godišnje, dok se u svijetu godišnje proizvede 1250 milijardi tona različitih kemikalija. Nažalost, najveći dio među tim kemikalijama jesu tvari s kojima je čovječanstvo imalo vrlo teških nesreća, a kasnije se pokazalo da su i naša saznanja o tim kemikalijama i njihovim učincima na živi svijet bila vrlo manjkava, a nadzor je barem do '70.-tih godina prošlog stoljeća bio izrazito loš. Neki od najeklatantnijih izdvojenih primjera su azbest, benzen, vinilklorid, monomer, DDT, dioksini, furani itd., a sa nekim od tih pripravaka i kemikalija i Republika Hrvatska je imala ili ima još uvijek problema. Uz pojavu teških kroničnih šteta poput karcinoma, reproduktivnih štetnih učinaka, danas su na prvom mjestu alergije i zanimljiv je podatak da godišnji troškovi liječenja alergija u Europi prelaze 20 milijardi eura, a toksikološka istraživanja 30-tak tisuća opasnih tvari nažalost ne prelaze više od 200 milijuna eura. S druge strane, pokazalo se da je proteklih 20 godina u Europi registrirano svega 2700 novih tvari jer je europski sustav bio izrazito naklonjen korištenju starih tvari, a za te stare tvari nažalost nije bilo moguće tražiti detaljna toksikološka ispitivanja jer nije bilo jasno tko će ih platiti. Većini od tih tvari je bila istekla patentna zaštita i proizvodio ih je tko je htio pa je bilo teško pronaći onoga tko će platiti istraživanja. A kod novih tvari je jasno da istraživanja plaća proizvođač ili uvoznik što je zapravo bila u odnosu na stare tvari poprilična nepravda. Želja je Europske komisije da se postupno vrlo opasne tvari zamjenjuje manje opasnim, novim tvarima. Posljedično nije imala veliku šansu na uspjeh, npr. moglo se u slučaju opasnog i zabranjenog azbesta očekivati nove, manje opasne tvari kao zamjenu, ali to kod većine od 100 tisuća kemikalija nije bilo moguće jer njihova opasna svojstva nisu bila poznata ili nisu bila dobro provjerena. Uz sve to, teret provjere za stare tvari je pao na zajednicu koja je temeljem sumnji plaćala skupa istraživanja kroničnih učinaka i na temelju toga odlučivala o uvrštavanju pojedinih tvari u zabranjene kemikalije ili u kemikalije kojima se ograničava uporaba. Srećom, zadnjih godina prošlog milenija promijenio se pristup na području sredstava za zaštitu bilja, to je recimo temeljna smjernica iz 1991. godine i biocida smjernica iz 1998. godine te je Europska komisija donijela strategijski važnu odluku da se zabranjenim smatra sve što nije izričito dopušteno što je zapravo revolucionarna promjena u dotadašnjem načinu razmišljanja. S tim se rasteretila zajednica, a na proizvođače se svalio sav teret i onaj tko je htio staviti u promet sredstva za zaštitu bilja ili biocid morao je prema novim odredbama dokazati da se takva tvar svojim fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima ne može koristiti u što znači da se na tržište može staviti u promet i koristiti na području Europske unije samo one tvari koje su temeljito ispitane prema svojim fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima. Nije stoga čudno da se u Zakonu o biocidnim pripravcima u članku 44. zakona iz 2007. godine, godine, govorimo o hrvatskom zakonu, detaljno regulira način na koji se moraju provoditi ispitivanja koja su osnova za ocjenjivanje biocidnim pripravaka. Naravno, to je sukladno ne samo zahtjevima europskih smjernica već i sa doktrinom javnog zdravstva. Prisjetimo se da je doktrina javnog zdravstva ustvari znanost i praksa preventivne medicine u sprečavanju pojavljivanja bilo kojih bolesti ili negativnih učinaka nekih noksi u okolišu. Javno zdravstvo, taj možda najspektakularniji hrvatski izvozni proizvod svih vremena koji je komprimiran u narodnoj poslovici "bolje spriječiti nego liječiti" a kojeg je akademik Andrija Štampar svojevremeno pomogao opredmetiti na svjetskoj razini kao suosnivač svjetske zdravstvene organizacije na žalost danas u Hrvatskoj niti izdaleka nema onu ulogu koju bi trebao imati. Međutim vezano uz predmetnu tematiku, posebice ovih opasnih tvari biocida, toksikologije, valja podsjetiti da u Republici Hrvatskoj kao znanstvena poluga javnoga zdravstva djeluje institut za medicinska istraživanja i medicinu rada kojeg je također osnova Andrija Štampar i koji je iza instituta Ruđera Boškovića, kako po broju zaposlenih tako i po znanstvenoj produkciji drugi najvažniji institut u Republici Hrvatskoj. Tu je naravno i Hrvatski zavod za toksikologiju, tu je i Hrvatsko toksikološko društvo, kao sve, sve kao institucije ili udruge, grupe stručnjaka i znanstvenika koji su izuzetno kvalificirani, educirani, koji posjeduju sva znanja i vještine iz predmetne tematike i stoga je zaista čudno da ministarstvo nije predvidjelo da ispitni laboratoriji koji se bave ispitivanjem opasnosti biocidnih pripravaka budu akreditirani kao što je to uostalom na zacrtano u članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao instrumenta pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Taj članak eksplicite traži da Hrvatska mora imati učinkovitu infrastrukturu kvalitete, dakle normizaciju, akreditaciju, mjeriteljstvo, ispitivanje sukladnosti, što u biti Hrvatska i ima, uostalom i nakon ispitivanja, odnosno nakon redovnih godišnjih izvještaja Europske Komisije taj segment tradicionalno dobiva ponajbolje ocjene kao naj, jedni od najpri, bolje vođenih i pripremljenijih segmenata Republike Hrvatske u predpristupnim pregovorima. Ministarstvo zdravstva je u nekim drugim slučajevima, prisjetimo se azbest, buka, zaštita od zračenja, pa i Ministarstva poljoprivrede npr. genetski modificirana hrana je u svojim zakonskim rješenjima već uvjetovalo da ispitni laboratoriji koji se bave ispitivanjem sukladnosti, odnosno ispitivanjem opasnosti po zdravlje i okoliš pojedinih proizvoda i pripravaka moraju biti akreditirani kako bi dokazali svoju kompetenciju. Uostalom to je i trend u Europskoj uniji da se akreditacija sve više stavlja i kao zakonska obveza. U Hrvatskoj također još uvijek postoji dobar dio kemijske industrije koja je uspjela preživjeti brutalni proces pretvorbe i privatizacije, a koja je prisiljena tražiti skupe usluge akreditiranih laboratorija izvan Republike Hrvatske, ako želi izvoziti svoje proizvode. Bilo bi im daleko jednostavnije da to postoji u Republici Hrvatskoj, da takvi laboratoriji postoje u Republici Hrvatskoj. Uostalom gotovo svi zavodi za javno zdravstvo, bilo na na republičkoj razini ili županijskoj su u pravilu akreditirani i to po više akreditacijskih shema, i po normi 17 tisuća 25 za ispitne laboratorije, i po normi 15,189 za medicinske i biomedicinske laboratorije. Prema tome, budući da već imaju akreditaciju, proširenje područja na biocidne pripravke u biti bi bilo samo jedan logičan korak, dakle ne puna akreditacija nego kao kao što rekoh proširenje područja i to ne bi nipošto trebao biti neki zahtjevniji proces. Uostalom ministarstvo bi moglo i uvjetovati i neko prijelazno razdoblje kao što je i to do sada činilo. Stoga gospodine državni tajniče apeliram da razmislite prije nego što prihvatimo ovaj zakon da se i referirate kao predlagač na članak 44. predmetnog zakona i da ubacite u ovu izmjenu i dopunu zakona i uvjetovanje akreditacije sa jednim razumnim prijelaznim rokom, jer bi to znatno poboljšalo i kvalitetu zakona. To ne bi bilo suprotno europskoj praksi i europskih smjernica. Dapače smatram da bi se to od strane naših europskih europskih partnera blagonaklono gledalo, a zasigurno bi povećalo vjerodostojnost kao i razinu sigurnosti ljudi i okoliša vezano uz ovaj izuzetno važni segment za zdravlje ljudi i okoliša. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je, prvi uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine tajniče. Krenut ću od elementarne činjenice da je Hrvatski sabor u srpnju 2008. godine donio Zakon o trgovini, i upravo zbog te činjenice potrebno je važeći Zakon o biocidnim pripravcima uskladiti u dijelu koji se odnosi na pojam uvoznika, tj. proširiti taj pojam i na fizičke osobe, koje radi obavljanja registriranja djelatnosti uvoze robu i usluge u Republiku Hrvatsku. Što se tiče samog Zakona o biocidnim pripravcima, Hrvatski sabor ga je donio u lipnju 2007. godine i kao što kažu stari Latinjani repetitio es mater studiorum, naime glavne značajke ovog zakona su prvo zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita okoliša, nadalje, uređuje stavljanje na tržište i uporabu biocidnih pripravaka u RH. Zatim, Zatim, međusobno priznavanje odobrenja za stavljanje na tržište biocidnih pripravaka u EU. Iduća stvar je provođenja postupaka za uvrštavanje aktivnih tvari na popis aktivnih tvari. Zatim, ocjenjivanje biocidnih pripravaka i ispitivanje njihove učinkovitosti. I na kraju, nadzor, što je vrlo važno, nad provedbom zakona. I sad dolazimo do direktiva 98/8 Europskog parlamenta i vijeća od 16. veljače 1998. godine o biocidnim pripravcima prenesene su u nacionalno zakonodavstvo. Bilo je spomenuto da je nadalje navedeni zakon noveliran u 2008. godini s odredbama Direktive 2007/47 o izmjenama i dopunama Direktive vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o aktivnim medicinskim proizvodima za ugrađivanje direktiva vijeća o medicinskim proizvodima i Direktiva o biocidnim pripravcima. Spomenut je i Zakon o sanitarnoj inspekciji koji je donesen u rujnu 2008. godine, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine. Zbog te činjenice potrebno je odredbe važećeg Zakona o biocidnim pripravcima uskladiti sa odredbama navedenog zakona sukladno novom ustroju Sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Direktivom 2009/107 Europskog parlamenta i vijeća od 16. rujna 2009. godine izmijenjena je i dopunjena već spomenuta direktiva. prijenosom navedene direktive u nacionalno zakonodavstvo omogućava se daljnja primjena prijelaznog nacionalnog postupka koji je propisan čl. 65. važećeg Zakona o biocidnim pripravcima sve do završetka postupka ispitivanja aktivnih tvari o biocidnim pripravcima na razini EU, odnosno do 14. svibnja 2014. godine. Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske EU te omogućava fleksibilnu prilagodbu nacionalnog zakonodavstva zakonodavstvu EU. Iz svih tih razloga podupirem prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima s konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Biocidni pripravci jesu dakle aktivne tvari i pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari priređenih u obliku u kojem se isporučuju korisniku i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nazirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način. A aktivne tvari u biološkim pripravcima jesu tvari ili mikroorganizmi uključujući viruse i gljive koji na opći ili poseban način djeluju na štetne organizme. Oni su svrstani u popise koji su usklađeni na razini EU. To je popis 1A, 1B. A tu ustvari u popisu 1 stoji popis aktivnih tvari koje su dopuštene za uporabu biocidnih pripravcima. Popis 1a je popis aktivnih tvari koje su dopuštene uporabe biocidnim pripravcima niskog rizika i popis 1b popisa osnovnih tvari u uvjetima za upotrebu u biocidnim pripravcima. Dakle, radi se o vrlo širokom području koje zasigurno ima značajan gospodarski značaj što je rečeno i ranije, ali zasigurno mogu biti štetni po zdravlje i okoliš. A usput budi rečeno, da je naš okoliš u europskim okvirima jedan od bolje očuvanih. Naravno da ga treba i dalje štititi. Za ovo zdravlje smo govorili isto tako da ga štiti i u ranijim zakoni smo čuli da glede zdravstvene zaštite, a u jednom zakonu prošli tjedan smo čuli da EU i ne razmišlja na takav način. I glede toga je zakon iz 2007. koji regulira stavljanje na tržište biocidnih pripravaka, dopuštene aktivne tvari koje se smiju upotrebljavati u pripravcima itd. I naravno on je i noveliran 2008., bio je usklađen sa onom direktivom iz '98. iz '98. Noveliran je 2008. i sada je na redu evo budući su u međuvremenu kod nas 2008. usvojen Zakon o trgovini pa Zakon o sanitarnoj inspekciji. Dakle, mora se uskladiti sa time i sa ovom Direktivom 107, dakle isto tako. Dakle, sukladno tome dozvoljava se, kao što su prethodnici su prethodnici rekli, proširuje se pojam uvoznika na fizičke osobe. Sanitarni nadzor je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, što je isto tako rečeno, da ne ponavljam. ovaj rok se produljuje do 2014. godine, kao što su isto tako rekli prethodnici i sukladno tome ćemo podržati naravno ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo biocidi, odnosno biocidne tvari možemo reći da su korisne za korisne za ljude, ali naravno mogu biti i štetni i zbog toga ih je bilo potrebno staviti pod nadzor. Naime, od 2007. godine donijeli smo Zakon o biocidnim pripravcima i tim zakonom se uređuje i stavljanje na tržište, upotreba biocidnih pripravaka, provođenje postupka uvrštavanja tvari na popis dopuštenih za upotrebu u biocidnim pripravcima. Obzirom da se biocidni agensi u kojima se jedan od sastojaka zapravo je živi mikroorganizam upravo kod stavljanja u promet moramo osigurati vrlo visoku razinu sigurnosti radi zaštite zdravlja ljudi, odnosno okoliša. Sjetimo se problema koje donosi, odnosno posljedica koje donosi azbest. Sjetimo se koliko je ljudskih života na taj način smo izgubili. Sjetimo se koliko je novaca potrošeno za liječenje istih. Isto tako moramo naglasiti problematiku alergena kojih ima sve više i sve više. I upravo to sve zahtijeva temeljno ispitivanje tvari što se govori u ovom zakonu kad govorimo o laboratorijima kojima treba naravno akreditacija. Međutim, podržavam kolegu koji je govorio u ime kluba da u takvim laboratorijima kojima treba naravno akreditacija da treba biti jedno prijelazno razumno razdoblje u kojima se mogu vršiti ta ispitivanja. Izmjene i dopune ovakvog zakona su naravno slijedile, ali one su se uvijek odnosile na usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Pa evo i danas je takav prijedlog nama na klupama. Obzirom da smo mi donijeli u međuvremenu naša 2 zakona to je 2007., 2008. godine Zakon o trgovini i Zakon o sanitarnoj inspekciji i ovo je zapravo danas usklađivanje sa domaćim zakonima. I jedino što je novost to je ova Direktiva 2009/107 zapravo kad imamo produženje rokova za registraciju biocidnih pripravaka do 14.05.2014. godine. Naravno da podržavam ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I na kraju uvaženi zastupnik Zdenko Franić koji je rekao da još ima 2, 3 rečenice. Izvolite.

Stoga se sa naročitom pažnjom treba odnositi prema zaštiti ljudi i okoliša vezano uz uporabu i prometovanje kemikalijama. I u tom kontekstu bih htio naglasiti da u pravilu gotovo sve europske države imaju izuzetno dobar način obavješćivanja šire javnosti o problemima i potencijalnim opasnostima vezanim uz pojedine kemikalije. Tako da su određena nadležna tijela ili ono što se u engleskom se zove "Competent authorities" za pojedine smjernice Europske unije, tako da postoji i sjajan repozitorij, dakle postoje na internetu upravo sjajne mogućnosti kako se široj javnosti može objasniti bit pojedinih direktiva. Tako da pojedina nadležna tijela za provedbu određenih direktiva za svaku direktivu imaju i web stranice koje prikazuju ciljeve direktive, kako se direktiva na koji način ugrađuje u nacionalno zakonodavstvo, koji su tipovi proizvoda pokriveni određenim direktivama i što učiniti u slučaju nekakvih nedoumica. Dakle, to je jedan logičan slijed na koji se način pojedine direktive ugrađuju ugrađuju u nacionalna zakonodavstva i na koji način se harmonizira to sa zakonodavstvom Europske unije, odnosno pravnom stečevinom Europske unije. Tako i vezano uz ovu Direktivnim o biocidnim pripravcima nadležno tijelo primjerice je u Velikoj Britaniji tzv. "Chemical regulacion directories" što je recimo Van Damm našeg Hrvatskog zavoda za toksikologiju. Nažalost, naše agencije su vrlo daleko od toga da se pozabave meritumom vezanom uz direktive koje bi one trebale predstavljati. Međutim, možda je vrijeme da Vlada razmisli da nadležna tijela zaista počnu sustavnije, brže i primjerenije objašnjavati široj javnosti bit pojedinih direktiva, posebice ovih koje mogu imati izuzetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliša. Mislim na direktive koje se odnose na kemijsku industriju i kemijske pripravke. Sjetimo se samo glavobolje koje je naša zemlja imala 1984. godine kada je u Kornatima potonuo brod Brigitte Montanari natovarene onim ukapljenim onim vinil-monomerom. koliko je trebalo zapravo napora i vještine da se on izvadi. spriječile u začetku moguće slične negativne pojave po okoliš valja daleko više raditi na upozoravanju javnosti, obavješćivanju javnosti i provedbi ovih mjera koja nalaže Europska unija i predmetne direktive ali ne samo na deklaracijskoj razini nego i u njihovom meritumu. Evo hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U zadnji trenutak replika, uvaženi zastupnik Bodakoš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Pa kolega Franić poteklo me ovo što ste spomenuli da više raditi na upozorenju javnosti. Pa mislim da upravo pitanje svih biocidnih pripravaka, odnosno tvari koje mogu štetno djelovati kako na ljude tako isto i na okoliš, vrlo je značajno da upravo upozorenje javnosti ide i preko a u ovim promjenama to se ukazuje i preko sanitarne inspekcije, ... ona obavlja svoj dio konkretnije i da bude i po ovome imaju više mogućnosti da se uključuju u to, kao i ostalih organa, odnosno institucija koje kontroliraju to. može desiti, a često se dešava, a upravo zbog toga i pitanje nedovoljne informiranosti javnosti ali isto tako i nedovoljne kontrole da se mogu desiti i vrlo teški i tragični slučajevi, kao što je prije par godina bilo kada je preparat DDT korišten u sasvim jedan neprikladnom obliku, odnosno neka starica je svoju djecu prala, mislila je da će s time uništiti uši od toga je čak i jedno dijete umrlo. To je bilo u javnosti objavljeno. Prema tome, pitanje kontroliranja određenih i upozoravanja javnosti vezano za ove pripravke itekako je potrebno da se stavi na jedan viši nivo. Hvala lijepo. obratiti veću pažnju kontekstu ovih opasnih pripravaka nego bi vladinim agencijama trebalo na neki način ne samo sugerirati nego narediti, potaknuti ih da rade sustavnije na obavješćivanju javnosti o području svoga djelovanja, posebice o njihovoj nadležnosti za pojedine direktive Ove agencije su nažalost često puta i predmet ismijavanja medijskog i šire javnosti jer u mnogim slučajevima se ne prepoznaje čime se one bave i koji je njihova zapravo svrha i meritum. Nažalost, ima i agencija koje zaista i zaslužuju takav prezir i stav javnosti, ali one koje dostojanstveno i pametno i dobro rade svoj posao trebale bi dakle i više pažnje obratiti i na ovaj segment koji se odnosi na pojašnjavanje biti europskih direktiva i načinu na koji ćemo mi svi, građani Republike Hrvatske, sutra živjeti pod tom europskom pravnom stečevinom. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.